Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti zakon? Da. Da. Izvolite. Riječ ima državna tajnica, gospođa Martina Dalić. **Dalić, Poštovani zastupnici ja se ispričavam na ovoj manjoj, manjem nesnalaženju u papirima. Radi se o projektu koji se financira iz projekta PHARE, iz sredstava PHARE 2006., ovo je ustvari zadnja dva projekta za koja se raspoređuju sredstva iz PHARE 2006. i njime se financiraju dva projekta, podrška Državnom zavodu za nuklearnu sigurnost, unapređenju i modernizaciji sustava za pravodobno upozoravanje te granična kontrola nuklearnih i ostalih radioaktivnih materijala sa primjenom stacionarnih portala i monitora u Republici Hrvatskoj. Financijska sredstva koja su obuhvaćena ovim sporazumom iznose 3,3 milijuna kuna od čega je doprinos Republike Hrvatske od 562 tisuće kuna. Amandman na predloženi sporazum prihvaćamo. Hvala lijepa. Hvala. Odbori? Otvaram raspravu. Poštovani zastupnik Vladimir Štengl. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Okvirni sporazum između Europske Komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programu pomoći europske zajednice potpisan je ožujka 2002. godine, ratificiran je u Hrvatskom saboru u lipnju te iste 2002. godine. Dodatak C ovog sporazuma navodi ciljeve i opis financiranih programa, a to je u ovom slučaju nuklearne sigurnosti u državama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji koje su korisnici bespovratne pomoći što uključuje i znači učinkovitost nadzora, poboljšanje gospodarenja radioaktivnim otpadom te povećanje pripravnosti izvan nuklearnog postrojenja za slučaj izvanredne situacije. Ostali korisnici po ovom programu su iz našeg okruženja, ne neposrednog, ali su relativno blizu Rumunjska i Bugarska. Ovaj predloženi Zakon potvrđuje sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije za program pomoći Europske unije na području nuklearne sigurnosti u Hrvatskoj za 2006. godinu. Sredstva su namijenjena tijelima nadležnim za nuklearnu sigurnost i tijelima zaduženim za gospodarenje radioaktivnim otpadom. Ovim sporazumom financirat će se Državni zavod za nuklearnu sigurnost, za unapređenje i modernizaciju hrvatskog sustava pravodobnog upozoravanja. Podatak, činjenica da je nuklearna elektrana Krško samo oko 12 kilometara od hrvatske granice, da je Zagreb unutar polumjera od 50 kilometara u odnosu na tu nuklearnu elektranu, dakle Nuklearnu elektranu Krško dovoljno govori. Govori u prilog potrebe i nužnosti instaliranja ovakvog sustava. Nije na odmet napomenuti, spomenuti i mađarsku Nuklearnu elektranu Pakš koja je oko 90 kilometara od granice sa Republikom Hrvatskom, a oko 170 kilometara Dunavom evo od Vukovara. Uz prosječnu brzinu Dunav od oko 3 kilometra na sat u slučaju da se nešto nepredviđeno dogodi, neka nesreća stiže to Dunavom do granice za 30 sati, gotovo toliko od granice do Vukovara i evo te vode za manje od 3 dana. Uostalom iskustvo sa nesrećom u Černobilu od prije 20-tak godina, a radi se o daleko većim udaljenostima sve potvrđuje. Ovim sporazumom financirat će se i projekt granične kontrole nuklearnih i ostalih radioaktivnih materijala sa primjenom stacionarnih portalnih portalnih monitora u Hrvatskoj. Krijumčarenje radioaktivnih materijala nije samo zahvalna tema filmova i televizijskih serija, nego moguća stvarnost i sigurno je da određeni koridori presjecaju i teritorij Republike Hrvatske, odnosno da ti koridori koji presjecaju Hrvatsku nisu imuni od ovakvih pojava. Ovim projektom planira se opremanje 14 graničnih prijelaza, cestovnih, željezničkih i luka, stacionarnim portalnim monitorima za otkrivanje nuklearnih i drugih radioaktivnih materijala za osposobljavanje timova za rad sa stacionarnim portalnim monitorima, te opremanje carinika ručnim instrumentima. Korisnik projekta je Državni zavod za zaštitu od zračenja i naravno podržavam donošenje ovog Zakona. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu.